Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната Програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка – Проекти на решения за промени в постоянни и временни комисии на Народното събрание. Вносители са народният представител Волен Сидеров, на 22 юни 2017 г.; народният представител Цветан Цветанов, на 22 юни 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа за днес, 23 юни 2017 г. Моля, гласувайте.

българо-американска подготовка „Тракийско лято“ 2017 г. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2017 г. и не е свързана с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, на друга държава или организация, Въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 21 юни 2017г., вх. № 7030917, и е предоставено от Комисията по отбрана.

„Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Росен Живков Иванов като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.“ Има ли изказвания? Няма. Моля, гласувайте.

Избира Росен Живков Иванов за член на Комисията по земеделието и храните.“ Има ли изказвания? Гласуваме предложения Ви Проект за решение.

Проект за решение с вносител народният представител Цветан Цветанов – председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите Народното събрание на чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Георги Тенев Станков за член на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последствията за здравето на гражданите.“ Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Гласуваме така представения Ви Проект за решение.

Писмени отговори от: - заместник министър-председателя по обществения ред и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на два въпроса от народните представители Пламен Манушев, Христо Гаджев, Емил Христов и Константин Попов; Попов; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова; Бъчварова; - министъра на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Георги Търновалийски; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Пенчо Милков; Пенчо Милков; - министъра на регионалното развитие, благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Николай Цонков; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, два въпроса от народния представител Стоян Мирчев. За процедура – заповядайте, господин Кирилов. Благодаря, господин Председател. Моля за процедура с оглед приетия във вчерашния ден на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, № 754-01-16, предлагам и моля колегите да подкрепят удължаване на срока

Няма. Гласуваме направеното предложение.

Първият въпрос от днешния парламентарен контрол е към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Вицепремиер и Министър на отбраната! Основният приоритет в управленската програма на новото правителство в частта „Отбрана“ е Българската армия да бъде надежден гарант за сигурността на страната с ускореното развитие на въоръжените сили, както и чрез модернизация, превъоръжаване и обучение на Българската армия. Като народен представител от Плевен винаги сте заявявали своята загриженост за бъдещото на Факултет „Авиационен“ и учебната авиационна група „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия. Днес отново искам да поставя на вниманието Ви въпроса, който през последните години многократно поставях на Вашите предшественици. С оглед на нарастващите потребности и изисквания на съвременната среда за подготовката на авиационни кадри е нужен нов по-ефективен модел на обучение. Факт е, че в Долна Митрополия съществуват всички необходими условия за едно висше учебно заведение: база, желание за обучение и хабилитирани преподаватели.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

и той е въпрос, който вълнува цялата общественост в Плевенска област, а и в средите на българските авиатори. Това е въпрос, който всички народни представители от Плевенска област, са поставяли нееднократно на различни форуми, включително и с питане в Народното събрание. От тази гледна точка ще Ви докладвам как стоят нещата към момента. Генерал-майор Цанко Стойков – командир на Военновъздушните сили, е изпратил до Министерството на отбраната докладна записка с регистрационен № 22-24-20 от 21 март 2017 г.,

от Закона за висшето образование до Националната агенция за оценяване и акредитация, и до министъра на образованието и науката с молба за изпращане на становище до Националната агенция за оценяване и акредитация за стартиране на процедура за оценка на Проекта. От Националната агенция за оценяване и акредитация беше получен отговор, че представената документация не отговаря на изискванията на разпоредбите на чл. 15 и чл. 81, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето образование, и чл. 26, т. 15 от Закона за отбраната и въоръжените сили. Господин Антонов, информирам Ви, че Министерството на отбраната се придържа към изпълнение на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на военно-образователната система се развива в съответствие с националното и европейското законодателство и съобразно директивите на НАТО за организиране и провеждане на индивидуална подготовка на личния състав на въоръжените сили. се ориентира към изграждане на съвременни професионални умения и към лидерски качества и способности за заемане на отговорни и самостоятелни решения. Необходимо е да се преразгледа структурата на като ще търсим механизми за оценка на образователните способности и проекти за тяхното развитие, както и възможността за придобиване на комплексно авиационно образование в областта на военновъздушните сили, гражданското въздухоплаване и други граждански специалности. Тоест въпросът продължава да стои открит и не само желанието на военния състав на Военновъздушните сили, но и желанието на ръководството на Министерството на отбраната е да се намери един положителен отговор в посоката на въпроса, който Вие задавате. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов. Заповядайте, господин Антонов – за реплика. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги! Уважаеми господин Каракачанов, за съжаление, отговорът Ви е разочароващ. Няма никаква разлика от отговора на въпроса на господин Вашия предшественик – господин Ненчев, и това e, с което Вие ни вкарахте в процедури днес, по което разбирам, че патриотизмът е едно понятие, което има почва в България, но дотогава, докогато влезнем в управлението. Когато влезем в управлението, а след това…

Днес също имаме и гласувахме първата точка за ученията, имаме 80 самолета в страната, които се упражняват. Колко от тези самолети са български? И сега, когато започваме процедура, закупихме хеликоптери, военна техника, а в същото време не решаваме въпроса с летците, с обучението на пилотите и поддържащите кадри. Тях кога ще ги закупим? Има ли ги в тези план сметки, в които Вие ги вкарвате в бъдеще, или подценявате обучението на армията ни в този момент? Още веднъж Ви предлагам да преразгледате този въпрос и да не влизаме в процедурата, а да подработите процедура, която следва да доведем до успешен край. Все още има хабилитирани преподаватели, все още има техника. Сега се купуват самолети, с които може да се купят и транжори, което да позволи да развием темата докрай.

а не да си играем само на тези теми! Вие поставяте въпроса за зачеркване на авиацията. Няма такова нещо! Не само че никой няма намерение да зачерква авиацията, но както виждате, в програмата на управляващото мнозинство много амбициозно са поставени въпросите за модернизацията и превъоръжаването на нашите въоръжени сили. Вчера съм внесъл в Министерския съвет предложение да включим и трети проект, който ще мине заедно с първите два отново през пленарната зала на Народното събрание. Там много ясно са разписани нещата: авиация, Военноморски сили, закупуване или изграждане на нова бронирана машина за нашите въоръжени сили. Напълно Напълно съм наясно с това, което поставяте и сме си говорили с Вас и с много други хора многократно. Да не мислите, че с колегите от ГЕРБ, половината от които са бивши действащи офицери именно от авиацията, не говорим по този въпрос?! Истината е, че при това състояние на въоръжените сили говоря специално за авиацията – факултетът изпълнява своите задължения. Точно с оглед обаче на модернизацията на българските въоръжени сили трябва да се направи необходимото. Има

момента, извинявайте, за какъв университет говорим в момента? Трябва да обмислим какво и как да променим, защото десет души не е университет! Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател. Вторият въпрос е от народния представител Николай Цонков относно планиране и провеждане на обучение и подготовка на резервисти от Министерството на отбраната. Заповядайте, господин Цонков.

от гледна точка на изнесените данни в пресата и социалните мрежи с информация за военно обучение на българските граждани, както и предложените промени в Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените През последните години в българската армия тревожно стои въпросът с недокомплекта с личен състав, както и със сериозното застаряване на ресурсите от запасни, необходими за окомплектоването на военновременните формирования. Този въпрос тревожи всички ни и знаем, че Министерството на отбраната работи за подобряване на състоянието по окомплектоването. Запознат съм, че на основание чл. 57, чл. 58 и чл. 59 от Закона на Република България Министерството на отбраната планира и провежда курсове с български граждани, изявили желание да получат военна подготовка. Само ще цитирам част от текстовете на трите члена. В чл. 57 се казва, че: „Към граждански висши училища, военни академии и висши военни училища за студентите в тях се разкриват курсове по начална и/или специална военна подготовка от министъра на отбраната, съгласувано със съответните ръководства“. В чл. 58 се регламентира съдържанието на подготовката, както и организацията на подготовката

Какви са финансовите средства, които са изразходвали? Считате ли, че така провежданата военна подготовка в Единния учебен център на българската армия допринася за подобряване

3. завършили висши училища и преминали военна подготовка за обучение за придобиване на квалификация офицер от резерва, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка“. На преминалите На преминалите военна подготовка български граждани се присвоява военно звание и се вписват на военен отчет. Тези граждани са запасни и може да им бъде давано мобилизационно назначение за военновременните формирования. Българските граждани, завършили начална военна подготовка,

Конкурсите за военна служба и служба в доброволния резерв се провеждат във военните формирования. От студентите, завършили курсове по начална и/или специална военна подготовка, седем са получили мобилизационно назначение във военновременните формирования. Това прави 1%. От българските граждани, завършили начална военна подготовка по чл. 59, четирима са получили мобилизационно назначение във военновременните формирования. Българските граждани, приети на служба във въоръжените сили, преминават начална военна подготовка в учебните центрове на видовете въоръжени сили. Специалната военна подготовка се преминава след назначаване на първа длъжност в специализираните учебни центрове на видовете въоръжени сили. Предвижда се създаване на Единен национален учебен център,

Считам, че проведената досега подготовка е недостатъчна главно поради недостига на финансиране. От ежегодно необходимите 10 – 12 млн. лв. са заделени, както посочих, тези 219 727 лв. Подготовката на българските граждани за защита на Отечеството на доброволен принцип, а според мен впоследствие и връщането на наборната военна служба са единствените възможни начини за подобряване на комплектуването със запасни при действащата

изготвен е Проект за постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва. Създадена е работна група за изготвяне на Проект за наредба за подготовка на български граждани за защита на Отечеството. Предстои създаване на работна група за изработване на визия за военно обучение и подготовка на българските граждани за защита на страната. Обучението на българските граждани за защита на Отечеството е въпрос от национално значение. Той може да се реши – задавате въпроса: как – с адекватно заплащане, разбира се, и предоставяне на стимули на хората, доброволно поели ангажимента към отбраната на страната. В заключение, господин Цонков, за разрешаването на проблемите по окомплектоването с резервисти и запасни най-напред трябва да се постигне консенсус тук, в залата на Народното събрание, между всички отговорни български политически формации. Както вече няколко пъти подчертах, проблемът със сигурността и защитата на България е проблем, който касае всички нас, като български граждани и като хора отговорни да решават проблемите, в конкретния случай пред сигурността и въоръжените сили на България. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Господин Заместник министър-председател, радвам се, че работите в посока решаване на тези проблеми. Съгласен съм с Вас, че трябва да има консенсус по въпросите на сигурността и отбраната, защото те касаят държавата, българското общество и гарантиране на суверенитета, независимостта, целостта на българската държава, функционирането на държавата. Искам обаче да маркирам три проблема, върху които смятам, че трябва да помислите. Първият – провеждането на курсове чрез преминаване на начална и след една година на специализирана военна подготовка на гражданите смятам, че не е ефективно, защото те няма да се явят или не се явяват всички втората година за обучение по програмата за специална подготовка. Така остават без придобита военно-отчетна специалност. Планирането на обучението по военните специалности също така не е съобразено с потребностите на Българската армия. Например военната подготовка на топографи в Шумен в резерва сега има голям излишък от тях, а подготовката продължава. Или пък да дадем пример – алпинисти от НСА, а такива са нужни единствено в Смолян. И на трето място, ми се струва, че е важно да отбележа, че успешно завършилите военна подготовка се зачисляват в резерва, но не се отчита тяхната подготовка и съответно не е съобразена с мобилизационните потребности на Българската армия. вече. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: …ефективността на планирането и обучението на резервисти. В момента, доколкото знам, 480 са назначени в доброволния резерв. Те получават годишна заплата,

Ви, господин Цонков. Всички подобни въпроси, които касаят състоянието на армията и темите за сигурността, са полезен дебат в нашето общество. Аз Ви благодаря за въпроса. Бележките, които направихте специално по отношение на придобиване на дадени специалности, имат своите основания и ще бъдат взети предвид. Благодаря Ви. Желая Ви приятна работа! ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател. Следва питане от народния представител Антон Кутев относно възстановяване на наборната военна служба.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

– имам опасения винаги, когато в ръцете на 19-годишни деца попадат автомати с патрони. Лично съм виждал по време на моята служба, че това може да доведе до трагични последствия. Така че това не е любимият ми начин на отбрана. отбрана. Ще започна питането си с това, че в Програмата на „Обединените патриоти“ много ясно беше записано: „Възстановяването на наборната военна служба и трудовите войски, като място за придобиване на професия, отговорност и съпричастност към българското общество“ това е част от Вашата Програма. „Незабавно възстановяване на ракетните бази в Южна България и извеждане на всички български войски от чужди държави.“ Последното изречение ще бъде предмет на други питания вероятно, но от първото – за възстановяването, няма как да избягаме. Съгласен съм, че след това вече в управленската Програма, която правите Вие – Патриотите и ГЕРБ заедно, не се посочва нищо за наборната служба. В Раздел VII, т. 5 от нея е записано единствено, че ще се работи за въвеждане на военно обучение в училище и увеличаване на възможностите за доброволна военна служба. В нея не се посочва развиването на проекти, свързани с наборната военна служба. Ясно ми е, че всъщност от Вашата Програма до Програмата на ГЕРБ очевидно има разминаване по отношение на наборната военна служба. То най-вероятно е обяснимо по някакъв начин. В края на краищата, като влизате в коалиция, правите компромиси. От известно време насам много държа да подчертавам тези компромиси, защото те очевидно се правят и от двете страни. Досега се занимавахме с компромисите, които е направил ГЕРБ, като е сложил някои хора от листите Ви – сега се занимаваме с компромисите, които правите Вие, за да бъдете във властта. Въпреки тези компромиси и това, че сте отстъпили от предизборната си платформа, с която са Ви избрали хората, Вие все пак казвате, че сте привърженик на наборната военна служба и не смятате да сменяте убеждението си. Необходимо е българската младеж да бъде подготвена и възпитана в дух на патриотизъм и готовност да защитава Отечеството. Тоест очевидно Вие не сте се отказали от наборната военна служба, още повече, всички знаем, че Вие още в миналия мандат сте внесли Законопроект за наборната военна служба, който има доста солидни мотиви. Измежду тях са: повишаване отбранителната способност на страната; социална интеграция на младите хора, произхождащи от различни имуществени, етнически, религиозни и културни групи на обществото; подобряване взаимодействието между институциите за споделяне на отговорността; участие на гражданите в осъществяването на демократичния контрол на въоръжените сили и така нататък. Мотивите са доста обширни. Подписани са от Вас, на първо място, заедно с още десетина Ваши колеги.

какво ще се случи с наборната военна служба и какви са Вашите намерения като вицепремиер по този въпрос? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Разполагате с пет минути. Господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кутев, знам, че не сте привърженик на наборната военна служба, както и цялата Ви парламентарна група. Сега нека да не говорим за компромисите. Разбирам Вие да говорите за компромиси, които са постигнати между Патриотите и ГЕРБ, но сам разбирате, че компромисите са нещо необходимо. Сигурно с жена си правите компромиси по-често, отколкото ние в политически план, и това е нормално – когато трябва да работиш с някого, се съобразяваш с неговите виждания, а той се съобразява с твоите. Разбирам да говорим за компромисите, които ние сме направили, ако Вие, два пъти управлявайки с ДПС, не бяхте правили никакви компромиси, а не е така. Така че нека да не спекулираме с темите и да говорим по същество и конкретно. Между другото, абсолютно сте прав – аз и моите колеги от Патриотичния фронт сме вносители на Закона за наборната военна служба. И сега може би нямаше да се налага да задавате този въпрос и да ме питате дали сме се отказали от нашите идеи – не, не сме, ако в миналото Народно събрание колегите от БСП в Комисията и в пленарната зала го бяха подкрепили. Но Вие не го подкрепихте. Мотивите, които тогава съм изложил, са мотиви, които мога да Ви повторя и сега. Преди малко Вашият колега ми зададе въпроса за недокомплекта – по-точно има такъв негов въпрос по-нататък. Да, така е. Продължавам да смятам, че ние направихме ужасна грешка 2007 г., когато, променяйки Конституцията – а това, да не пропусна да отбележа, беше по време на тройната коалиция, когато БСП беше водеща политическа сила заедно с ДПС, подчертавам, тогава се промени Конституцията без нормален дебат в обществото, въпреки мнението на професионалните военни, които смятаха, че не трябва да бързаме с отменянето на наборната военна служба, а трябва да търсим вариант за смесена такава. Да въведем професионалния принцип, но да запазим наборната военна служба като форма на обучение на младите хора. Тогава прибързано Вие го направихте. Миналата година в парламента Вие не го подкрепихте. Ще Ви кажа – учудваше ме един Ваш колега, който е бил професионален военен, полковник. Той гласува „против“ и се изказа все едно, че се изказва – хайде, няма да споменавам военен от съседна нам държава, която няма интерес ние да имаме армия. Колегите от ГЕРБ тогава гласуваха „въздържали се“ и подчертаха нещо важно: темата трябва да се развива, вероятно ще стигнем дотам, но не сме готови с конкретните измерения, разчети и така нататък. Недейте да се опитвате да създавате тази излишна конфронтация, такава, каквато няма! Ако искате,

по военна подготовка, която военна подготовка е едно учебниче с пет урочета абсолютно теоретични. Ние смятаме, че работната група, която работи в Министерството на отбраната много тясно с Комисията по отбрана, включително с Вашите колеги от Комисията по отбрана, ние смятаме, че тези часове трябва да се увеличат. Дали 15, дали 20 – въпрос на разговор с Министерството на образованието и науката, за да видим какво е възможно да се вмести в учебната програма. Но там освен историята за славата на българската армия, уроците за славата на българската армия, трябва да се изучават и конкретни неща, включително и как се борави с оръжие. Има възможност чрез обезопасени подобни средства – и Вие, и аз сме го учили в училище, знаем как беше, чрез практически знания и умения как се реагира във военна ситуация, как се оказва първа помощ, как се реагира при терористични действия и така нататък, и така Лично аз продължавам да смятам, че чрез подобно военно обучение в училищата, което трябва да има и своето практическо измерение – децата да се докоснат дори поне само визуално армията и достойната служба на българските военнослужещи, това би запалило интерес в част от тези хора. След това пристъпваме към други въпроси, по които с колегите от ГЕРБ имаме абсолютен консенсус. Въпросът за доброволния принцип.

звания да получат и така нататък, за да можем да подготвим същия този резерв, за който Вашият колега преди малко ме пита. Това би било изключително полезно. Темата с донаборната военна служба не е затворена. Не е затворена в нашето мнозинство в парламента, защото тази тема се налага от само себе си, наблюдавайки събитията около България, и най-вече наблюдавайки практиката на други европейски държави. Убеден съм, че няма нужда да изпиваме Черно море, за да разберем, че водата му е солена. Ще цитирам

Между другото някои от тези държави… (Реплики.) Гърция и Турция, разбира се. Някои от тези държави отменяха наборната военна служба, след това я възстановиха. Последната държава, която възстановява наборната си служба, е Швеция. Една държава, която, както виждате, живее в един доста по-сигурен регион. Темата – никой не се е отказал! Това не е тема, която може да създаде проблем в нашите коалиционни отношения. Напротив, това е тема, която ще продължи да се обсъжда. В програмата е записано: „Обучение в училищата, доброволният принцип и разговорът за наборната военна служба остава да се води в хода на нашето взаимно сътрудничество“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател. Заповядайте, господин Кутев за до два уточняващи въпроса в рамките на две минути общо. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Каракачанов! Аз неслучайно говоря за компромисите и, ако обичате, не намесвайте жена ми, най-малкото по простата причина, че аз съм разведен от 15 години, за да не правя компромиси, което, преведено към Вашата коалиция, можете да си направите сами изводите, какво бихте могли да направите, ако решите. Затова личният живот и тази работа не се свързват, освен ако не решим, защото винаги води до лоши последствия. От това, което ми казахте в момента, разбрах, че Вие не сте се отказали да въвеждате военната служба, ама ще я въведете друг път. Как ще го обясните точно на Вашите избиратели, си е Ваш проблем. Другото обаче, което ме впечатли във Вашия отговор, е, че очевидно военното обучение в училищата по някакъв начин за Вас се сравнява с наборната военна служба. Според мен те са абсолютно несъизмерими величини и няма как да са съизмерими, няма как да измерите едното с другото, и като въведете обучението в училищата по някакъв начин да се измъкнете от отговорността си за наборната военна служба. Вие сте вицепремиер и министър на отбраната. Ако някой ще въвежда някога наборната военна служба, очевидно трябва да сте Вие. В смисъл, поне близките години, докато сте на власт, освен ако не мислите да я въведете, когато паднете от власт, което ще рече, че аз имам няколко конкретни въпроса към Вас: колко наборника трябва да има в тази наборна военна служба, защото Вие сте вкарвали законопроект, би трябвало да знаете?

по правилник са до два въпроса в рамките на две минути. АНТОН КУТЕВ: Няма значение. Той да си избере двата. Значи, има ли налично оръжие? Има ли някакво оръжие, с което те да боравят – в смисъл автомати, пушки, прашки, с какво ще ги въоръжаваме тези хора? Имаме ли, нямаме ли, предвидено ли Каква база е необходима? Базата на армията в момента отговаря ли на възможностите – примерно 300 – 500 хиляди, знам ли колко сте ги намислили? Тази база подготвена ли е? И последно, даже аз имам един уточняващ въпрос, защото не вярвам да отговорите на другите,

Но не очаквайте ние да се разведем с колегите, заради една тема, по която всъщност няма никакви проблеми и не се налага никой да прави компромиси. Аз подчертавах: не да заменим наборната военна служба с военно обучение в училищата, а военното обучение в училище да бъде част от комплекта на звания и умения, които младите хора в България могат да получат по отношение на тяхното конституционно задължение. Защитата на Отечеството е въпрос на дълг на всеки български гражданин. Това е задължение на всеки български гражданин! Защо се налага тази наборна военна служба? Защото, ако утре се случи нещо и се наложи да мобилизираме хората във възраст, способни да защитават Отечеството, те ще бъдат пратени като едно пушечно месо, без елементарна подготовка. Отговарям Ви на въпроса – няма да ги въоръжаваме с прашки. Има достатъчно лично стрелково оръжие и друга техника, на която могат да бъдат обучени и въоръжени, въпреки опитите всичкото това нещо да бъде продавано в годините. Вие ми задавате въпроса: къде ще ги настаним? Ами, има къде да бъдат настанени. А могат да бъдат изградени или възстановени някои от военните поделения, които съществуват. По изчисления тогава, които бяха правени в Министерството на отбраната към 2016 г., ако не ме лъже паметта, това би струвало не повече от 100 млн. лв.

Въпросът е дали ще пристъпим към този ход, а не колко ще струва или къде ще ги настаним. След като много по… Изброих Ви държавите, които възстановяват или не са прекратили наборната служба, някои от които не са по-богати от нас, след като те имат възможността да го направят, ние също трябва да го направим. Темата с цената според мен не е първостепенна, защото съществуването на България, сигурността и животът на българските граждани не могат да бъдат оценявани в хиляди или стотици, или в милиони лева. Те са въпрос на задължение на държавата България и нейните институции. Затова водим този дебат. Колко души? За да Ви поясня, да нямате грам съмнение, че се налага да се правят компромиси – няма никакъв компромис. Ние сме заложили военно обучение в училищата първо стъпало, при което младите хора получават някакви познания по темата. Второ, въвеждане на доброволния принцип. Това е междинният период – онези млади хора, които по патриотични, семейни или други причини желаят да служат, а повярвайте ми, такива има достатъчно, те могат да го направят. Ще могат да го направят! Това обаче изисква законови промени, които всъщност се подготвят в тази работна група. И трето, убеден съм, че ще стигнем – ако не тази, другата година – до темата да разработим вариант за връщане на донаборната военна служба. Освен, ако, разбира се, в света нещата не се променят в контекста, който всички желаем, и да настъпи онзи вечен мир и ред, който от времето на Адам и Ева всеки желае. По отношение на: колко ще бъдат? Ами, около 50 хиляди хората, които годишно навършват пълнолетие. Половината от тях са момичета. От останалите около 30% са хора, които физически или здравословно не отговарят. Ако разделим службата – това, което бях предложил в предишен закон – беше шест месеца. Точно

къде служиш, в какъв вид въоръжени сили служиш и какви умения трябва да усвоиш. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-министър председател. Господин Кутев, имате две минути, за да изразите отношението си по отговорите на господин заместник-министър председателя и министър на отбраната. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вицепремиер, от това, което ми казахте, разбрах, че някой ден – след година или след две, може би ще се върнете на темата за наборната военна служба. Все пак е ясно, че Вие сте го обещавали на избирателите си не „някой ден“, а когато дойдете. Казвате: „върви дебат“. Искам да Ви кажа, че Вие сте вицепремиер и министър на отбраната. Дебат можем да водим ние, от опозицията. Вие сте там, за да управлявате, а не за да дебатирате. Дебатите се водят преди да вземете властта. Вие сте член на третото правителство на Борисов. Предишните две не изкараха мандата си. Тоест, логиката да очаквате, че Вие ще имате четири години, за да реализирате този „някой ден“, където ще направите военна служба, да знаете, че няма да го бъде. Поне историческо погледнато, нямате основание да го вярвате. Ако смятате, че „някой ден“ ще го направите, да знаете, че няма да стане някой ден. На този етап – вече няколко месеца след като сте министър, единственото, което аз виждам, е, че Вие всъщност предадохте Вашите избиратели, като им обещахте едно, а в момента правите друго. При това Вие в тези избори бяхте от опозиционна сила, Вие бяхте онези, които работиха срещу статуквото, респективно срещу ГЕРБ. Сега изведнъж ги предадохте, не за да се съберете с друга такава сила, а го направихте за да се съберете с противника си, срещу когото Вашите избиратели гласуваха. Защото те гласуваха срещу ГЕРБ,

разполагате с две минути. има снимки, на които прави хитлеристки поздрав, както и множество фейсбук прояви в подкрепа на нацизма и Адолф Хитлер. Тази година същите снимки отново излязоха на бял свят и обществото с удивление научи, че Антонов още е на работа в Министерството на отбраната. пред медиите тогава лично премиерът Бойко Борисов заяви, че той ще бъде уволнен от Министерството. Нещо повече, колегите от ГЕРБ преоткриха антинацистката вълна и излязоха с много остри декларации относно Пламен Узунов – секретар на президента. Тоест, приемаме, че имаме едно мощно нетърпение към всякакви прояви на антинацизъм. Преди известно време обаче медиите гръмнаха, че Антонов не само не е уволнен, но дори е получил кабинета на първия заместник-военен министър – нещо безпрецедентно в историята на прехода. В тази връзка Ви моля да ми отговорите на следния въпрос: продължава ли наистина Иво Антонов да бъде служител на Министерството на отбраната? Какви са мотивите Ви за неговото задържане? Не поощрявате ли по този начин изразяването на екстремистки възгледи в поверената Ви институция? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симов. Господин Заместник-министър председател, имате думата за отговор. Моля Ви, господин Каракачанов! когато отново внесем закона. Благодаря Ви. отбраната Стефан Янев – няма да Ви чета номера, но е от 6 март 2017 г., е обявен конкурс за длъжността „директор на дирекция „Социална политика“. След проведения конкурс и на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния служител, господин Иво Антонов е назначен на длъжността „директор на дирекция „Социална политика“. Заповедта също е на министър Янев. Мотивите ми същият да продължи да бъде служител в подчиненото ми ведомство са следните. Господин Иво Антонов е служител на Министерството на отбраната от 18 години. Тоест преминал е поне две-три правителства на БСП. През този период е минал по стълбицата на кадровото развитие от старши експерт, главен експерт, началник на отдел и директор на дирекция. Съгласно кадрова справка, извършена в дирекция „Управление на човешките ресурси“, същият няма налагани наказания за периода на тези 18 години – от 1 септември 1999 г., когато е постъпил, до ден-днешен. Последната му годишна атестационна оценка от януари 2017 г. е „изключително изпълнение“. За отлично изпълнение на служебните си задължения е награждаван с Награден знак „За вярна служба под знамената“ и „Щик-нож „Манлихер“. Иво Антонов притежава актуално разрешение за достъп до класифицирана информация от Държавната агенция „Национална сигурност“ до ниво „строго секретно“. За въпросното лице е проведено специално проучване на основание искане за проучване на достъп до класифицирана информация от юли месец 2016 г. Лицето притежава сертификат от Държавната комисия за сигурност на информацията „НАТО-сикрет“. На следващо място, от правна гледна точка, съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от Закона за държавния служител „дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му“. Предвид обстоятелствата, че се касае за действие извършено преди 10 години и станало обществено известно през 2014 г., тоест преди три години, законоустановените срокове за налагане на дисциплинарно наказание на служителя са изтекли. Това означава, че ако той бъде отстранен, всеки един български съд ще го върне отново. Има си все пак закони в държавата България. В тази връзка налагането на подобен вид наказание, би било незаконосъобразно. На последно, но не и по значимост място, господин Иво Антонов в своята дейност, която развива в социалната политика, е спечелил доверието на всички военно-патриотични организации в България, които, както знаете, една не малка част от тях симпатизират и на Вас. военно-патриотични съюзи застанаха зад неговата работа до момента! Няма данни служителят да е изразявал или да изразява екстремистки възгледи в поверената ми администрация. В заключение ще Ви кажа: не одобрявам всякакви прояви на подобна идеология, за която Вие говорите, било националсоциализъм, било комунизъм и така нататък. Не би следвало да правим въпроси от подобни неща, защото много активно започнахте с темата, да търсите компромати на хора, свързани и работещи в състава на това правителство. Не Ви чух обаче да кажете нищо за съветника на господин Президента. Не Ви чух Вас специално да кажете нещо. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето

Вие не отговорихте по същество на въпроса. Това, че той има награди и перфектно поведение на служител, не кореспондира по никакъв начин с въпроса, който Ви задавам. А аз Ви питам: изразявал ли е Иво Антонов нацистки възгледи? Ако са двата други случая – за заместник-министър Пламен Тенев и за Пламен Узунов, там са само снимки, но при Иво Антонов са конкретно написани мнения във фейсбук, част от които мога да цитирам, тъй като има скрийншотинг, като например: „Ех, ако зимата на 1941 г. не беше толкова студена“ и много други неща. неща. Написал ги е човекът много отдавна. Това, че той е страхотен професионалист, не оправдава изразяването на такива позиции. И Гьоринг е бил добър пилот, вероятно и Хитлер е имал художнически талант, но това не означава, че ние приемаме тяхното поведение. И последно, тъй като тук беше замесено, лично Бойко Борисов обяви, че той трябва да бъде уволнен. Призовавам и Вас, призовавам и колегите от ГЕРБ да бъдат последователни поне в това отношение. Премиерът настоя нацистът да бъде изхвърлен от Министерството на отбраната. Вие в момента ни казвате точно обратното. А колкото до Пламен Узунов

справката за въпросния господин Иво Антонов. На премиера съм обяснил това, което сега на Вас ми се налага да Ви го казвам от трибуната на Народното събрание. Премиерът като човек, уважаващ законите в държавата, информиран по този въпрос, е оставил решението да бъде движено в Министерството на отбраната, за което аз имам честта да отговарям. И аз Ви изложих аргументите.

да говорят за подобни неща, за писания във фейсбук хора, които цинично и отвратително са се отнасяли и се отнасят към жертвите на комунистическия режим и техните паметници. Няма да споменавам какво сте имали желание да правите върху този паметник, защото не е морално само да го прочета! Човек, Човек, изповядващ подобна идеология, защитаващ подобни мракобеснически идеи на една структура, която унищожи десетки хиляди хора… Между другото, на паметника, на който сте искали да вършите нещо от естествените си нужди, е името и на моя дядо. за България“.) Отговарям Ви: крайно време е да спрете с тази демагогия! Защото в една или друга форма всеки човек, без значение дали е от Ваше правителство, каквото беше служебното, или от друго правителство, в живота си е възможно под формата на шега, какъвто е случаят и със заместник-министъра, който си отиде, най-вероятно и случая със съветника на президента, или Иво Антонов под формата на шега, под формата на заблуда или каквото и да е, да изрази нещо. Не спекулирайте с подобни неща. Човек като Иво Антонов или човек като съветника на президента, който има опит в полицията, или човекът, който си отиде като заместник-министър, това са хора, изграждали авторитет и име на базата на своя професионализъм. Не е нормално по политически причини някой тук да става и да ги охулва, търсейки елементарни политически дивиденти. (Силен

Следващият въпрос е от народните представители Константин Попов, Пламен Нунев, Владимир Тошев, Емил Христов и Запрян Янков относно инвестиционен проект на Сухопътни войски. Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Заместник министър председател, през 2016 г. Народното събрание одобри два проекта за инвестиционен разход – придобиване на нов тип боен самолет и придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС. Наскоро Вие обявихте, че проектите за модернизация трябва да се движат успоредно и да се реализират според възможностите и приоритетите, включително и Проектът за придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада. За момента две компании публично са заявили намерението си да участват в бъдеща подобна обществена поръчка. През последните няколко месеца една от тях представи възможностите на своята бойна машина пред заинтересовани институции и медии, дори организира полеви изпитания. тази връзка въпросът ми към Вас е: по време на служебното правителство по Проект за придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада за Сухопътните войски, изпращани ли са искания за информация към фирми,

в изпълнение на решенията на Съвета по отбрана на 7 декември 2016 г., обявени със заповед от 9 декември 2016 г., документът „Искане за информация“, свързан с инвестиционен Проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ е изпратен до:

Мафай Вегман ГиЕмБиХа и на основание положителна резолюция на служебния министър на отбраната, „Искане за информация“ е изпратено и до нея. Всички материали, свързани с получените отговори на искането за информация до настоящия момент, заедно с междинния доклад-анализ са били пратени за съхранение в командването на Сухопътни войски. На заседание на Съвета по отбрана, проведено на 18 април 2017 г., по време на служебното правителство, е било взето решение документът „Искане за информация“, свързан с инвестиционен проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, да бъде изпратен и до други производители, както следва: Отокар - Турция,

дифенс, Систъмс Хъглъндс, Плейзън Израел дифенс. Искането за информация е било изпратено по електронната поща от работния екип, назначен със заповед на министъра на отбраната

Срокът за отговор на „Искане за информация“ на посочените по-горе допълнителни производители е до 28 юли 2017 г. При необходимост от допълнителна информация е било договорено работният екип да изпраща уточняващи въпроси до всички фирми, на които е изпратено искането за информация. Едва впоследствие е следвало да бъде изготвен окончателен доклад-анализ на възможните варианти за изпълнение на проекта. В заключение, уверявам Ви, че Министерството на отбраната прави всичко необходимо, за да движи Проекта за сухопътната машина. Вчера е внесено в Деловодството на Министерския съвет предложение, в което Проектът е присъединен към предишните два – за Военноморския флот и за Авиацията. Следва да бъде обществено обсъден в рамките на

Уважаеми господин Вицепремиер, твърди се, че техническите изисквания към бъдещия доставчик са претърпели известни промени в сравнение с първоначалния вариант. Ние се безпокоим, защото непрекъснатите изменения на техническите изисквания поставят под въпрос не толкова компетентността на изготвящите ги, колкото коректността и сериозността на заинтересованата страна. Това също обърква потенциалните участници, както и заинтересованите страни в процеса. Надяваме се, че повече няма да има промени в техническите изисквания и те ще бъдат такива, каквито най-после бъдат установени. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. За отговор – вицепремиерът Красимир Каракачанов. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Христов, много са основателни Вашите притеснения. Защото не само по отношение на бронираната машина, но абсолютно в нарушение на решението на Министерския съвет е изпратено писмо по отношение на една фирма, няма да и споменавам името, която да бъде включена в Проекта за многофункционалните патрулни кораби. Така че тази практика по времето на служебното правителство създава съмненията, които Вие много ясно изразявате. Мога да Ви уверя едно – имам намерението освен в работните групи, въпросът много детайлно да бъде обсъждан в Комисията по отбрана, да бъде ясен, прозрачен процес като виждането, което имаме и с колегите от Комисията по отбрана, предполагам и с всички народни представители, че в проектите за модернизация на българската армия трябва да се търси максимално включване на възможности българската икономика да участва в изграждането, поддръжката и ремонта на тези технически средства, които ние ще придобием чрез трите проекта – двата патрулни кораба, самолетите, изтребителите за авиацията, или машината за пехотата. Активно включване на българската икономика, за да може парите на българския данъкоплатец да подпомагат за развитието на българската икономика, да създават работни места, тук, а не някъде навън. На процесът ще бъде максимално прозрачен. В Комисията по отбрана тези неща ще бъдат дискутирани преди да бъдат внесени в залата на Народното събрание за гласуване. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Преди да минем към следващия въпрос, моля да поздравим нашите гости – учениците и техните ръководители от Професионална гимназия „Пейо Яворов“ град Петрич. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители: Константин Попов, Пламен Нунев, Владимир Тошев, Емил Христов и Запрян Янков, относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. Кой ще зададе въпроса? Заповядайте, господин Янков.

На 21 април 2017 г., по време на изслушването в Народното събрание на председателя на служебното правителство господин Огнян Герджиков заяви, че в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ са освободени директорът и заместник-директорът заради доказани нарушения при изготвянето на технически спецификации и тактико-технически задания на инвестиционните проекти за бойните машини и Сухопътните войски и за многофункционалния Преди това на 5 април 2017 г. в телевизионно интервю тогавашният служебен министър на отбраната, Стефан Янев сподели още, че господин Тагарев е уволнен и във връзка с отказ да бъде променена спецификацията на поръчка за доставка на компютри. В тази връзка, господин Министър, въпросът ни към Вас е: има ли извършени одитни и други контролни проверки, които да потвърждават наличието на промени в спецификацията, тактико-технико техническите задания на инвестиционните проекти в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, цитирани като мотиви за уволнението на професор Тодор Тагарев от поста директор на Института и ако са доказани негови нарушения прокуратурата информирана ли е и какви са резултатите

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Янков, в отговор на поставения от Вас въпрос Ви информирам, че с моя заповед възложих на главния инспектор на Министерството на отбраната да извърши проверка по случая. От резултатите от проверката на Инспектората на Министерството на отбраната е видно, че при освобождаването на директора и заместник-директора на Института не са констатирани нарушения, поради които те са освободени. Мотиви и факти за освобождението не са посочени. Повтарям мотиви за тяхното освобождение не са посочени, следователно цитираните от Вас изказвания на бившия министър или на бившия министър-председател не отговарят на действителността. С друга моя заповед разпоредих на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на отбраната да извърши проверка по направените твърдения за наличие на промени в техническите спецификации и технико-техническите задания на инвестиционните проекти. След приключването на одитната проверка, на 4 юли 2017 г., ще мога да отговаря и на въпроса по отношение на отговора от извършения одит, отнасящ се до наличието на нарушения. Към момента от така направените от мен проверки по отношение на господин Тагарев, казвам до момента, тъй като одитният доклад още не е готов но това което направи Инспекторатът по отношение на господин Тагарев, обвиненията, които бяха, или съмненията, които бяха хвърлени върху него от тези публични прояви, които Вие цитирате са неоснователни. По отношение на въпроса, който ми задавате като цяло. По време на служебното правителство в Министерството на отбраната е кадрувано по един начин, който не може да се нарече професионален в много отношения. Конкретният случай – един от случаите – подмяна на кадри, освобождаване, назначаване в последния момент на хора. Така че с основание задавате този въпрос. Отговарям Ви – до момента от Инспектората тези неща, които са обявени не са потвърдени, а в заповедите за освобождение на господин Тагарев и неговия заместник не са посочени мотиви за освобождение, следователно това, което е казано публично, не отговаря на истината.

Той е от народния представител Румен Георгиев, относно правото на свободен достъп на граждани до парковата територия на резиденция „Лозенец“. Заповядайте, господин Георгиев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер и Министър на отбраната! Уважаеми колеги, народни представители, моят въпрос е свързан с правото на свободен достъп до парка на резиденция „Лозенец“, такъв какъвто през 2010 г., беше даден на парка на Военната академия „Раковски“. Ако трябва да сложа заглавие на моя въпрос, то е: „Секретността в България има цена.“ Това е един ден преди, Вие, господин Министър на отбраната, да станете министър на отбраната. Какво имам предвид? На 4 август 2015 г. като общински съветник с инициативен комитет, заедно стартирахме подписка за отваряне на парка на резиденция „Лозенец“. Още същия ден бях поканен от един от Вашите предшественици – тогава министър Николай Ненчев, в кабинета на Борисов 2 и ми беше заявено, че че паркът е в секретна зона, обектът е секретен и само Народното събрание може да извади обекта от този секретен списък. В същото време на сайта на Изпълнителната агенция „Военни клубове“, която се разпорежда с обекта, имаше издадена

можеха вътре да влязат над 500 човека, тоест излиза, че в един секретен обект, след като заплатиш, ти можеш да ползваш тази територия. В тази връзка отправих още един въпрос към служебния министър Стефан Янев и на 3 май, един ден преди Вие да станете министър на отбраната, ми беше отговорено, че тази заповед е отменена. В тази връзка моето питане е: какво е Вашето становище и кога смятате, че паркът на резиденция „Лозенец“ ще бъде отворен за свободен достъп на граждани в един от най-презастроените райони в София? Благодаря Ви, за вниманието. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Георгиев, прав сте – секретността има цена! Винаги има цена секретността!

и представителните обекти на Министерството на отбраната в резиденция „Лозенец“ се организират и провеждат представителни мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и посрещане на чуждестранни делегации и гости. В резиденцията се провеждат и протоколни мероприятия и от други ведомства, организации, физически и юридически лица. Същите се провеждат по заявка и по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. При организирането на тези мероприятия достъпът в парковото пространство, включително на втория и на третия етаж от централната сграда, е строго ограничен. Понастоящем към резиденция „Лозенец“ писмено е заявен интерес за предстоящи ангажименти, свързани с планирани протоколни събития на министър-председателя, заместник министър-председателя и така нататък до края на 2017 г. Интерес от подобни заявки има и във връзка с нашето предстоящо председателство. Относно поставения от Вас въпрос: кога ще бъде променен статутът за правото на достъп на гражданите до територията на парка на резиденция „Лозенец“ Ви информирам, че с оглед статута, експлоатацията и предназначението на същата, Министерството на отбраната не възнамерява да дава достъп на граждани до територията й поради това, с което започнахте – секретност. Същата няма статут на паркова територия – говоря за сградата, и тези около десетина декара площ. Добре известно е, че в полза на гражданите, достъп беше осигурен до парковата територия на Военна академия, но там няма тези теми, които Вие отворихте. Не искам да влизам в подробности какво и как точно поради секретността, която трябва да бъде спазвана. На последно място, съгласно Конституцията на Република България, на Министерството на отбраната е вменено императивното задължение да опазва сигурността и обществения ред на страната, а не дейности по озеленяване или откриване на паркове и градини. За парковете и градините би следвало да се грижи общинската администрация. На конкретния Ви въпрос: докато аз съм министър, такава заповед няма да издам поради простата причина, че в края на краищата желанията са хубаво нещо, но сигурността на държавата е нещо по-сериозно и по-важно и не може да бъде пренебрегвано от

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Каракачанов, не съм доволен от Вашия отговор. Казахте, че обектът е секретен.

За мен е учудващо как в секретен обект, след като заплатиш, можеш да вкараш такъв брой хора? Все пак ще Ви помоля, тъй като има доста жалби от живеещите наоколо, на събиранията през събота и неделя, когато се правеха и сватби, и се ползваше този ценоразпис, голяма част от хората се възмущаваха от

територията на парка да бъде отворена. Не става въпрос за девет, десет декара, а става въпрос за 46 декара парково пространство, пак казвам, в един от най-презастроените райони в столицата. Ние не искаме паркът да бъде стъпкан и унищожен. Става въпрос за контролиран достъп. Не съм доволен от отговора Ви. Продължаваме нашата кауза. Благодаря за вниманието. Съгласен съм с Вас, но Ви казах: докато аз съм министър, това няма да се случи. Вие ми цитирате мероприятия. Така е! Това са мероприятия на държавно ниво - предимно министерства, министър-председател, чуждестранни делегации, където има контрол, има охрана и гостите, които идват на тези официални служебни мероприятия, нямат достъп до цялото пространство. Вие сте били общински съветник. Мисля, че функцията на общинския съвет е да се грижи за непрезастрояването на кварталите в София, какъвто е и кв. „Лозенец“. Трябваше по този въпрос да се мисли, когато се строи. Да се предвидят паркове, градинки, а не да се застрояват зелените площи и сега да говорим: понеже не останаха зелени площи, понеже ги презастроихме, дайте сега, отворете един обект на Министерството на отбраната, да компенсираме това, че някой печелеше пари за сметка на зелените площи в Столична община, и отворете военните обекти да направим паркове. Не го разбирам по този начин. Както виждате, моите предшественици са постъпили правилно. Разрешили са парковото пространство на Академията „Георги Сава Раковски“ да бъде използвано, защото там няма подобен проблем, какъвто би възникнал от безконтролния достъп до това пространство, което се ползва за специални нужди от Министерството на отбраната. Ако желаете, заповядайте в Министерството на отбраната, ще Ви информирам по-обстойно тъй като има някои неща, които няма как и не трябва да се говорят толкова публично. Благодаря Ви. е от народния представител Николай Цонков относно провежданата кадрова политика и осигуряването й със средства от бюджета на Министерството на отбраната. Имате думата, уважаеми господин Цонков. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за

Личният състав е най-важният елемент от способностите на въоръжените сили. Военните формирования, напълно окомплектовани, с добре подготвен и мотивиран личен състав, са гаранция за успешно изпълнение на поставените им задачи. Затова и политиката на всяко ръководство на Министерството на отбраната е насочена към привличане, подготовка и задържане на личния състав. В резултат обаче на грешни приоритети и лошо проведена политика по отношение на военнослужещите некомплектът от личен състав Българската армия през 2016 г. достигна до 20%, за сравнение – през 2014 г. той беше 9%. Поради тази причина през месец юли 2016 г. Министерството на отбраната издава заповед на министъра на отбраната, с която се обявява план с мерки за преодоляване на този некомплект. Независимо от предприетите мерки, проблемът продължава да се задълбочава като некомплектът вече достига 22% от щатния състав, а за някои формирования тази цифра вече е над 50%. Освен това попълването на доброволния резерв, предвиден за допълване некомплекта от личен състав на военните формирования, също среща сериозни затруднения и към момента е попълнен едва на 20%. От видовете въоръжени сили най-тежко засегнати от недостиг на личен състав са сухопътните войски, които дават най-големия принос към операциите и мисиите на НАТО и Европейския съюз, както и в операциите по охрана на границите. Всичко това, съчетано с лошите условия на труд и с липсата на консумативи както за административна работа, така и за провеждане на нормален учебен процес, доведе до невъзможност да се изпълняват в пълен обем задачите по планиране и провеждане на операции по трите мисии на Въоръжените сили.

Министерството на отбраната за преодоляване на некомплекта от личен състав и за повишаване мотивацията на военнослужещите за цялостно изпълнение на задачите по мисиите? Осигурени ли са средства в бюджета на Министерството на отбраната? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков. Заповядайте, господин Заместник министър-председател, за отговор. Добре Проблемът с некомплекта на военнослужещи продължава да се задълбочава. Това е сериозен проблем и той не е от година, две, за съжаление, от времето, когато преминахме към системата на професионална армия, без да обмислим този въпрос, който всички коментират и Вие сега задавате. Общият брой незаети длъжности сред военнослужещите е около 5600 души и 2500 доброволни резервисти. Съвкупно Съвкупно броят на незаетите длъжности в единия комплект въоръжени сили е 8100 души офицери, сержанти, войници, като тенденцията за неговото нарастване се запазва. Важността на въпроса е наложило в края на 2016 г. да се приеме план за преодоляване на некомплекта от личен състав във въоръжените сили. В него са заложени вътрешноведомствени и външноведомствени мерки, които да задържат отлива на военнослужещи и да повишат мотивацията за изпълнение на военната служба. В продължение на плана вътрешноведомствените вътрешноведомствените мерки, включват: промяна в начина на заплащане на войнския труд; подобряване условията на труд и повишаване качеството на подготовката; адаптиране към съвременните потребности на условията за прием и обучение на военнослужещи училища, разширяване на правомощията на командирите за преназначаване на военнослужещите, подобряване на договорния процес и така нататък. Няма да ги изброявам, планът е налице. Сред външноведомствените мерки са: актуализиране на заплащането на военнослужещите, съобразено със заплащането в обществения сектор, отчитайки спецификата на военната професия; финансиране на базата на длъжност на разписание, а не на база списъчен състав; отпускане на допълнителни средства за осигуряване на военнослужещите с жилища или средства за наем и други. Според плана на Министерството на отбраната за интегрирано развитие на сектор „Сигурност“ и разпределение на ресурсите по отделните държавни държавни органи и структури за периода 2018 – 2020 г. в направление „Разходи за персонал“ е необходимо да се увеличат предвидените в средносрочната бюджетна прогноза средства, които са предназначени за: Първо, осигуряване и назначаване на 1300 човека за 2018 г. и по 800 човека годишно до 2022 г.– за достигането на числеността на въоръжените сили, съгласно план 2020 г.; осигуряване на увеличаване на базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на военнослужещите за най-ниската длъжност; осигуряване на полагащите се обезщетения на военнослужещите при освобождаване от военна служба. Проблемите всички ги знаем – финансирането по списъчен, а не по щатен състав, завареното положение недокомплект се запазва. Идеята е това да бъде променено. Вие задавате въпроса: предвидено ли е? Да, но за 2017 г. не е предвидено. Във връзка с разговорите, които се водят или по-точно процесът на придобиване на нова бойна техника, това е един от въпроси, които ние сме поставили. Не искам да звуча голословно, затова Ви казвам, че сме в процес на разговори, обсъждания с Комисията по отбрана и Министерство на финансите, защото все пак всичко най-накрая опира до финансовите средства. Въпросът е дали ще съумеем с разсрочването на тези инвестиционни проекти за по-дълъг период да освободим и достатъчни средства за допълнителна мотивация или за достойно възнаграждение е въпрос на на отворен разговор, който продължава и не се съмнявайте, че не само аз като министър на отбраната, но и всичките ми колеги от Комисията по отбрана, без значение от коя политическа формация са, изключително адекватно

Благодаря, господин Председател. Господин вицепремиер, дами и господа народни представители! Радвам се, че разбирате сериозността на проблема и в разговорите, които сме имали в Комисията по отбрана, знаете, че имате и нашето разбиране и ние сме се консолидирали върху идеята, че трябва да има повишаване на бюджета на Министерство на отбраната, разбира се, и на Министерство на вътрешните работи. Въпреки това, не мога да бъда толкова голям оптимист, защото ще дам някои факти. Проблемът се задълбочи от 2010 г. – колкото и да не си го признават, по времето на правителството на Борисов 1. Какво се случи тогава? Бяха взети решения, необосновани за организационно щатните промени, с което се предизвика една голяма несигурност в системата на отбраната. Също така, бих искал да кажа, че точно по това време беше орязан с около 400 милиона и военния бюджет. Не на последно място социалните права бяха силно орязани точно 2010 г., а в резултат само през 2012 г. бяха принудени да напуснат 1270 военнослужещи, от които 22% подполковници и 18% майори. Смятам, че фактите достатъчно говорят. Този кадрови погром, за съжаление, продължи и при второто управление на Борисов. Съмнявам се, че ще се вземат най-правилните адекватни решения, защото все още на висши ръководни длъжности има хора, които са участвали в предходните управления, което не ми дава

Уважаеми господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор. КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонков, ако трябва да се връщаме към грешките, които са правени, те не са само 2010 г., за съжаление, започната с така наречена „риформа“ в армията още след промените, за съжаление. И колкото и да се връщаме и да посочваме грешките на Вашите правителства, а Вие на наши, няма да решим проблема. Аз не съм песимист като Вас, защото смятам, че и обществото вече е узряло, след като и лидерката на Вашата партия промени преди една седмица позицията си, че са необходими допълнителни средства за отбрана, на Консултативния съвет заяви точно обратното – че сте против повишаването на средствата за отбрана, мисля, че вече има консенсус в парламента и този въпрос може да бъде обсъждан. Това последното го казах с оглед на това да бъдем коректни към фактите. Не една партия само, или не едно правителство само е допуснало някакви грешки по отношение на отбраната. Ситуацията е такава в глобален мащаб и в регионите около нас, че ние трябва да мислим за Българската армия не като представители на управляващи или опозиция, а като отговорни български политици, които мислят за бъдещето на страната, която въпреки всички превратности на историята –1400 години тук в този регион, е оцеляла. Нашето задължение е да бъдем максимално отговорни и се радвам, че има колеги от опозицията като Вас, които са загрижени, задават подобни въпроси и се надявам, че заедно и с Вашите усилия ще намерим правилните решения за ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател, за отговора на въпроса, както и за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите, зададени към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Започваме с питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев, Георги Гьоков, относно политиките за решаване на проблемите

Във връзка със станалите вече традиционни протести на хората с увреждания и последният, който протече съвсем скоро, внесохме това питане към Вас по отношение на политиките на правителството към хората с увреждания. Продължаващите протести очевидно показват, че проблемите на нас, хората с увреждания, не само не се решават, но се и задълбочават. Доколкото ни е известно, Вие сте правили среща с представителите на хората с увреждания и би трябвало да имате отговори на основните въпроси, а те касаят възможността за интеграция на хората с увреждания и в тяхна подкрепа и не толкова за увеличаване на средствата, колкото до регламентиране на дейността на държавните институции в тяхна полза. В това отношение важен е планът за интеграция на хора с увреждания, който касае периода 2015 г. – 2020 г. Планът е подготвен до голяма степен формално и по нищо не личи да се изпълнява в момента. Кое е координиращото звено, което следи за неговото изпълнение и на какъв етап е то към настоящия момент? Достатъчно ли са средствата, които държавата отделя за изпълнение на ратифицираната конвенция за хора с увреждания към ООН и респективно за осигуряване на адекватна интеграция на тези хора? Защо досега не е ратифицира факултативния протокол към Конвенцията и какви още действия трябва да предприеме Вашето министерство и държавата за въвеждане на Конвенцията в действие и следователно за адекватна защита на хората с увреждания? Възможно ли е услугата „личен асистент“ да бъде обърната повече в полза на хората с увреждания, а не толкова към намиране на работа на самите асистенти? Какви мерки е предприело Министерството за установяване на индивидуалните потребности в процеса на интеграция на хората с увреждания, като се има предвид, че тези хора имат разнообразни нужди, свързани не само с личния асистент? Тук говорим за необходимост от трудова реализация, преквалификация, адекватни помощни средства, преоборудване на автомобили и жилища, рехабилитация, промяна в градската среда и мобилност. мобилност. Министерството има ли планове и координация с Министерството на финансите за промяна на гарантирания минимален доход, който от 11 години, както всички знаем, си стои на 65 лв.? На негова база се изчисляват и всички други социални плащания. Промяната на гарантирания минимален доход е от ключово значение за всички хора с увреждания и е в основата на решаване на техните проблеми. Във връзка с изложеното, моля да ни осведомите за политиките, които се водят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

Министерството на труда и социалната политика провежда политики, насочени към създаване на правни гаранции за недопускане дискриминация на хората с увреждания и осигуряване на тяхната подкрепа. По Закона за интеграция на хората с увреждания те имат право на социално-икономическа защита. В Правилника за неговото прилагане са посочени редът и начинът за нейното реализиране. Бих искал да обърна внимание, че в Закона разпределението по групи е според индивидуалните потребности на хората с увреждания, съобразно степента на намалената работоспособност или вида и степента на увреждането. Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция, целеви помощи и един винетен стикер. Позволете ми да отбележа, че чрез Агенцията за хората с увреждания се изпълняват и други интеграционни компенсаторни действия, като осигуряване на заетост, професионална рехабилитация и достъп, и рехабилитация за включване и изграждане на достъпна среда. От 1 януари тази година са въведе нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по Закона за семейните помощи за деца. Размерът на помощта е диференциран в зависимост от степента на увреждането и в съответствие с предназначението й. Акцентът в диференцирането на помощта е насочен към по-високите вид и степен на увреждане. По-високият размер на помощта за деца с най-тежки увреждания отчита, че техните родители имат много по-сериозни потребности и разходи в сравнение с другите семейства. Социалните услуги са основен инструмент на политиката за социално включване. Средствата за финансиране на тези услуги, делегирани от държавата дейности за тази година бяха увеличени спрямо 2016 г. с 10 млн. 750 хил. лв. и общият им размер достигна 211 млн. 431 хил. За 2018 г. се прие допълнително увеличение с близо 17 млн. лв., като общият им размер ще е 228 млн. 416 хил. Това ясно показва, че средствата за социално включване нарастват. Освен това средствата за финансиране на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания за 2017 г. са увеличени с 49 млн. 800 хил. Ключова роля за насърчаване социалното включване на децата и пълнолетните лица с увреждания имат социалните услуги в общността. Те, от една страна, предоставят професионална и специализирана помощ, а от друга – създават възможности на близките за съвместяване на личния и професионалния живот. Към края на месец март тази година дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с увреждания в страната са 301 с капацитет 8908 места. Тези услуги се финансират със средства от държавния бюджет. Важно е да отбележа, че в Националния план за действие по заетостта са регламентирани различни програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, насочени към хората с трайни увреждания, които създават условия и възможности за достъп до пазара на труда и осигуряват подходящо обучение.

През настоящата година е предвидено да се осигури заетост на 2559 лица с увреждания по програми и мерки, предвидени за тях. Освен това по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ ще бъде осигурена заетостта на 1889 безработни лица за осигуряване на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания. След детайлен преглед на динамиката на натуралните показатели, касаещи изпълнението на мерките за хората с трайни увреждания през последните години, е установена необходимостта от увеличаване средствата за тяхната социално-икономическа защита. По Програма „Интеграция на хората с увреждания“ и финансовите средства в Закона за държавния бюджет за 2016 г. са били 185 млн. 640 хил. лв.; по Бюджета за 2017 г. и Бюджетната програма 2018/2020 г. са заложени допълнителни средства в размер на 5 млн. така че общият размер по Програмата нараства до 190 млн. 640 хил. лв. След встъпването ми като министър на труда и социалната политика и в отговор на основателните искания, поставени от организациите на хората с увреждания и представителите на родителите на деца с увреждания, Министерството на труда и социалната политика отправи обосновано предложение до министъра на финансите за значително увеличаване през следващите години на размера на бюджетни средства за политики, насочени към хората с увреждания и за тяхното социално включване. По отношение на въпросите, които господин Христов разви в своето питане, бих искал да отбележа, че – да, наистина има приет план за действие по Стратегията за интеграция на хората с увреждания и въвеждане на ратифицираната конвенция за хората с увреждания, като са разписани действия до 2020 г., като същевременно предстои действията в този план внимателно да бъдат още веднъж обсъдени с организациите на хората с увреждания и при необходимост да бъдат актуализирани. По отношение на Факултативния протокол, за който постави въпросът господин Христов, в плана е предвидено неговото ратифициране да бъде извършено до 2020 г. Работим усилено и по финансирането на услугите „Личен“ и „Социален“ асистент, и тяхното обръщане повече в посока на нуждите на хората с увреждания, а не толкова като възможност за допълнителен доход съответно на лицата и на семействата. Въпросът за актуализиране на размера на гарантирания минимален доход е поставен в разговори с Министерството на финансите, безспорно това е една ключова разчетна величина, чийто размер наистина не е осъвременяван до 2009 г. Той е в размер на 65 лв. Надявам се, че на база на разчетите, които Министерството на труда и социалната политика е направило, какво съответно произтича от актуализиране, увеличаване размера на гарантирания минимален доход, ще можем да постигнем стъпка в неговото нарастване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Заповядайте, господин Христов, за до два уточняващи въпроса в рамките на общо на две минути. Уважаеми господин Председател, уважаеми министър Петков, уважаеми колеги народни представители! Хората са казали „ситият на гладния не вярва“ и „болният на здравия – също“, така че докато си отговаряме чисто формално и само в цифри, още с встъпването си в длъжност като народен представител бях казал, че хората с увреждания не са цифри и трябва да се предприемат реални решения на реалните проблеми. Това всъщност е заложено и във Вашата предизборна кампания, слоган. Двата ми уточняващи въпроса са: какъв брой лични асистенти е необходим за удовлетворяване на нуждите на хората с увреждания? Към 2017 г. са осигурени около 2 хиляди, като останалите са осигурени от Европейски програми. През 2008 г. осигурените лични асистенти от държавата са били многократно повече, благодарение на Националния план за действие по заетостта. Какъв ресурс е необходим и предвиден? Предвиден ли е той в бюджета за следващата година при условие, че европейските средства, за голямо съжаление на хората с увреждания намаляват? Как се извършва индивидуалната социална оценка, предвидена в чл. 10 от Закона за интеграция на хората с увреждания и ефективна ли е всъщност оценката, която се извършва, и дава ли тя реална представа какви са индивидуалните нужди на хората с увреждания, гарантирани от тяхната интеграция, съобразно Конвенцията на ООН? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор на поставените въпроси. в отговор на Вашите допълнително поставени въпроси мога да дам следната информация. По отношение на необходимия брой лични асистенти е трудно да се отговори, но това, което мога да кажа, е, че

съответно броят. Както Вие отбелязахте, договорите с общините, сключени по Програмата „Независим живот“ предстои да изтекат техните срокове – част от тях до края на годината, част от тях през следващата 2018 г. Затова са отправени съответно искания за осигуряване на национално финансиране за продължаване и обезпечаване на тази важна за хората с увреждания социална услуга, като целта е да се запази поне нейния обхват, нейното покритие, като не мога да обещая, че би могло да се предостави такава услуга за всички нуждаещи се. Ще трябва да се приоритизират тези, които са най-нуждаещи се хора с увреждания. В обхвата на тази услуга, както Ви е известно, сега са включени и възрастни хора над 65 г., които не могат самостоятелна да се обслужват. Така че това е абсолютен приоритет в действията на Министерството. Проблемът е констатиран, поставен и търсим, буквално и днес, решаването му в рамките на кратки срокове, за да не се създаде социално напрежение. По отношение на това как се извършва социалната оценка, тя е регламентирана в наредба. Предстои да разгледаме още веднъж положението в тази наредба и при необходимост тя да се промени, защото едно от основните искания на хората с увреждания, поставено при срещите, които проведох с техни представители, е тази социална оценка да държи сметка за индивидуалните потребности на всяко едно лице с увреждане. Така че промените, които ще обсъждаме, ще бъдат в тази посока.

Разполагате с две минути. увреждания, както и за конкретните политики и действия за решаване на проблемите им. Едно всеобхватно питане, в което Вие имахте възможност да очертаете един широк хоризонт намерения, дай Боже, и реални действия за в бъдеще. Нашето разбиране за разрешаване на проблемите на тези хора коренно се различава от Вашето, а практиката показва, че водената политика за хората с увреждания от ГЕРБ,

от неполитическо заяждане, а искаме да разберем като опозиция, заедно с всички заинтересовани страни, каква ще е политиката, която ще водите в социалната сфера и по-конкретно спрямо хората с увреждания, защото надали скоро ще видим управленска програма от това правителство. Благодаря за Вашия отговор. Няма как да сме доволни от него, особено от обхватността му. За това време – толкова. И предполагам вече се досещате, че сме събрали на основание Конституцията на Република България и нашия Правилник, необходимите подписи, с което предлагаме провеждане на разисквания на темата на нашето питане. Господин Председател, позволете ми да връча 61 подписа с основание да насрочите ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Очакваме дискусията да се съсредоточи върху проблемите с ограничения достъп на децата и останалите хора с увреждания до адекватна и достъпна асистентска помощ, проблемите с помощни средства и медицински изделия, липсата на подходяща социално-икономическа закрила, изпълнението и контрола на Националната стратегия на хората с увреждания 2016 – 2010 г. и Планът за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2015 – 2020 г., системата на трудовата и медицинска експертиза в частта й за трудовата експертиза експертиза и така нататък. Надявам се да се получи конструктивен дебат, а не заяждане, който да доведе до конкретни решения на проблемите на всички български граждани с увреждания в тяхна полза. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков. С писмо, № 754-00-62, от 23 юни 2017 г., което е внесено в 10,42 ч., е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане, № 754-05-17, от 25 май 2017 г. от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях, заедно с проект за решение. Предложението за разискване по питането и Проектът за решение са подписани от 61 народни представители, както Ви запозна и господин Гьоков и ми връчи искането, тоест изпълнено е изискването за предложение на повече от една пета от народните представители. На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, насрочвам разискванията по питането и гласуване на Проекта за решение за следващото заседание на парламентарен контрол. Вторият въпрос е от народните представители Николай Иванов и Иван Генов относно мерки за насърчаване заетостта в област Враца до края на 2017 г. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Регионалните програми за заетост и обучение са важен инструмент на политиката по заетостта. Чрез него местните организации и общности могат да решават, както проблемите на местните пазари на труда, чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи, но също така и да подпомагат изпълнението на част от ежедневните публични услуги, свързани най-вече с благоустройствени дейности и подобряване на средата в населените места. Механизмът на реализиране на регионалните програми на база предложния от областните и общинските администрации, предвиден в Закона за насърчаване на заетостта, дава възможност за съчетано решаване на проблема с осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, както и на проблема с липсата на възможност на местната власт и особено в малките общини и кметствата, за наемане на хора за изпълнение на комунални дейности. приемният ми ден в община Роман на 13 юни кметове на населени места от общината изразиха разочарованието си от липса на достатъчно бюджет по стартиралата вече Регионална програма за заетост в област Враца и невъзможността да се осигури заетост по нея за безработни от техните населени места. Уважаеми господин Министър, това е проблем не само в община Роман, а и във всички общини от област Враца и в малките общини. Предвиденият бюджет от 285 хил. лв. за област Враца за настоящата година е крайно недостатъчен. Една от най-важните мерки за спасяване на Северозапада е инвестицията в хората и осигуряването на заетост, особено на обезкуражените, продължително безработни наши съграждани и такива с ниска и нетърсена на пазара на труда квалификация. Липсата на адекватен бюджет за региони като област Враца – за тази година той е съизмерим с този на Регионалната програма за заетост на област Пловдив например, където проблемите със заетостта едва ли са толкова тежки,

развитието на регионалния подход в политиката на пазара на труда и намаляване на безработицата в икономически по-слабо развити региони, включително и чрез активната политика на пазара на труда, е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика. В края на месец май 2017 г. равнището на безработица в област Враца е 14,9 % при средно за страната от 7,1%, но намалява с 3,2 процентни пункта спрямо същия месец на предходната година. Средствата за активна политика на пазара на труда се разпределят според относителния дял на регистрираните лица от целевата група, относителен дял на заявените потребности в дирекции „Бюро по труда“ и равнището на безработица за всяка дирекция „Бюро по труда“. Съгласно утвърдения план за действие на Агенцията по заетостта за 2017 г. за безработните от област Враца са определени средства в размер на 3 млн. и 100 хил. лв. Средствата са за осигуряване на обучение на 221 лица и заетост на 1022 безработни лица, от които 492 в нова заетост. Програмите и мерките за заетост и обучение са насочени към безработни от целевите групи, включително към продължително безработни и социално слаби лица. Към края на месец май 2017 г. по програми и мерки в областта са заети общо 957 безработни. За справяне със специфичните за регионите проблеми и за изпълнение на различни дейности с местно значение се изпълняват регионални програми за заетост. През месец май приключи регионалната програма на област Враца, стартирала през 2016 г., а през месец май стартира нова регионална програма в областта. В шестмесечна заетост ще бъдат включени 79 лица, включително и продължително безработни. Програмата, както и Вие споменахте, ще бъде финансирана с 285 000,31 лв. от държавния бюджет. В областта се изпълнява и програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, както и насърчителна мярка за работодатели от частния сектор да наемат продължително безработни лица. Към края на месец май за заетост по тях са включени 118 лица. По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ в областта са заети 230 безработни, осигуряващи грижи на лица с увреждания. С инструментариума на активната политика на пазара на труда чрез включване в програми и мерки за обучение и заетост и в схеми и по Оперативната програма „Развитие на човешки ресурси“ бюрата по труда от областта се стремят да подобрят квалификационните характеристики на безработните лица съгласно потребностите на работодателите. В процеса активно са въвлечени и социалните партньори. По осъществяваните от тях проекти вече са обучени 174 безработни лица с цел преквалификации и мотивиране за намиране на подходящо работно място. През месец юни и юли тази година ще стартира субсидирана заетост за 10% и несубсидирана заетост за най-малко 30% от успешно завършилите обучение лица. През месец юли ще се направи преразпределение на неусвоените средства по програми и мерки за заетост общо за страната. От неусвоените средства област Враца ще получи допълнителни средства за активна политика на пазара на труда за включване на безработни лица в заетост.

че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за осигуряване на възможности за безработните лица да получат адекватна на техните потребности услуги за активиране, обучение и заетост приоритетно за по-слабо развитите икономически региони. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Иванов, заповядайте за реплика.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 преразпределение, което да даде възможност за увеличаване на ефективността на различните мерки за заетост, които се изпълняват на територията на региона и конкретно в област Враца, което ще даде един допълнителен шанс за точно тази част от целевите групи, за която говоря в моя въпрос и чието използване в мерки за заетост дава възможност, както казах, и за подкрепа на местните общности. Искам да обърна внимание, това е мое мнение и на моите колеги, че по отношение на условията за наемане на лица по тези мерки за заетост, забраната в регионалните програми да се включват дейности, които се извършват и от лицата на социално подпомагане сериозно стесняват възможностите при предложенията на местните общности и власти. Предлагам Ви да вземете това предвид при следващата процедура по изготвяне на регионалните програми. Не виждам никакъв проблем в това заетите по програмата да поддържат например чистотата на публичните територии или зелени площи заедно с лица на социално подпомагане. Като цяло ще настояваме с моите колеги от „БСП за България“ от нашия регион в следващия държавен бюджет в частта му за Министерството на труда и социалната политика да се предвидят повече средства за подобно субсидиране на мерки за заетост от регионално значение и конкретно за област Враца, за да може този наистина добър механизъм на регионалните програми за заетост да не бъде формален. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Няма да правите дуплика. От името на парламентарната група „БСП за България“ – декларация, която ще Ви бъде представена от народния представител Иво Христов.

драги журналисти! Миналата седмица на заседание на парламентарната Комисия по култура и медии се случи следният инцидент: член на Съвета за електронни медии е проявил недопустимо отношение към уважаван член на журналистическата гилдия. Затова има свидетели както от присъстващите на заседанието на Комисията, така и след това този случай беше максимално широко опубличностен в Парламентарната група на „БСП за България“ е длъжна да заяви и да вземе отношение по този въпрос. Съветът за електронни медии, колеги, не е случаен орган. Той е не просто независим, доколкото това въобще е възможно в този свят, но той е преди всичко стожер за гаранцията на независимостта на журналистическото слово в страната. Това е записано както в статута на въпросната институция, в Закона за радио и телевизия, така и в етичните правила на журналистическата гилдия. Те са нарушени грубо. Нарушени са както законовите регламенти, така и етичните правила от член на Съвета за електронни медии, който, освен всичко останало, е и журналист. Длъжни сме да заявим, че това е абсолютно недопустимо, това нарушава не просто етични и законови принципи, нарушава базовите принципи на демокрацията. Ако има нещо, което все пак сме извоювали за тези 25 години, така нареченият „преход“, това е поне свободата на словото. Член на Съвета за електронни медии си позволява не да защитава словото, а да го потъпква по възможно най-арогантния начин. Това, разбира се, смятаме че не е просто отделен прецедент, а поставя под въпрос работата, стила, атмосферата, по което всъщност работи тази институция, ако тя допусне такива членове в своята среда. Длъжни сме да заявим,

затова вече има широк отзвук, и то крайно негативен, от преди всичко журналистическата гилдия. Проблемът е и политически. Проблемът е политически и тъй като ние сме политически орган, трябва да вземем политическо отношение по този въпрос. Парламентарната група на „БСП за България“ ясно заявява, че ще подкрепи всяка една журналистическа инициатива, която е насочена към защитата на свободата на словото и остро ще се противопостави с всички парламентарни средства, срещу опитите те бъдат потъпкани по какъвто и да било начин!

Следващият въпрос към министър Петков е зададен от народния представител Георги Гьоков относно правото на лицата да прехвърлят пенсионното си осигуряване от частните пенсионни фондове във фондовете на Държавното обществено осигуряване – практика по прилагане на чл. 4б от Кодекса за социалното осигуряване. Имате думата, уважаеми господин Гьоков. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът ми е за проблеми в упражняването на правото на осигурените лица да прехвърлят пенсионното си осигуряване от частни пенсионни фондове във фондовете на държавното обществено осигуряване. Проблемът беше изложен, като такъв пред мен в приемната ми, като народен представител, а също и на парламентарната ми поща от няколко жени, предимно родени през 1960 – 1961 г. Знаете, че с промените на Кодекса за социално осигуряване от 15 август влезе в сила чл. 4б, с който беше уредена възможността лицата, на които не е отпусната пенсия за старост и осигурителен стаж, да променят пенсионното си осигуряване, като преминат от частните универсални пенсионни фондове към осигуряване във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Правото на прехвърляне беше записано ясно и категорично. Единственото условие, което нормата на чл. 4б постави, беше крайният срок, до който прехвърлянето може да бъде упражнено, а именно не по-късно от пет години преди лицето да навърши възрастта, на която придобива правото на пенсия. За съжаление, практиката по прилагане на правото на прехвърляне отстъпва от неговата яснота и категоричност и е свързана със създаване на пречки и необосновани откази за неговото упражняване. Става въпрос за начина, по който НАП и НОИ тълкуват и прилагат условието не по-късно от пет години преди навършване на възрастта, на която лицето на която лицето придобива правото на пенсия. Тълкуването на НАП е в следния смисъл: за отправна точка на пенсионирането се взема възрастта на пенсиониране за съответната календарна година, в която се упражнява правото на избор, подаването на молбата, а не годината, през която самото лице на практика навършва възрастта. Това води до объркване и до заблуда. Поради липса на време, въпросът касае ограничен кръг хора, на които са нарушени обаче правата. Доста сложно е за обясняване, но аз предполагам, че Вие сте вникнали в проблема от писмения въпрос и ще се огранича да давам конкретни примери да развивам въпроса нататък, ще Ви задам въпросите Какво е Вашето отношение, господин Министър, към посоченото тълкуване на НАП и НОИ? Каква е логиката, която се следва при едно такова тълкуване? Виждате ли, и къде, в Кодекса за социално осигуряване да има основание за такова тълкуване? Ще предприемете ли необходимото за прекратяване на тази практика и какво се случва с хората, на които е отказано прехвърлянето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

осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 69 на държавното обществено осигуряване с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. При приемането на Закона беше създадена и специална разпоредба – § 51, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КСО, на основание на която лицата, на които към 1 януари 2016 г., остават по-малко от пет години до навършване на възрастта по чл. 68, можеха до 31 декември 2016 г. еднократно да упражнят правото по чл. 4б на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 69 на държавното обществено осигуряване. На това основание преценката за възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е за съответната календарна година, в която се упражнява правото на избор. За 2016 г. това беше 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете, а за настоящата година – 61 година за жените и 64 години за мъжете и така нататък, а не в зависимост от годината, през която лицето лично ще навърши възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Това означава, че до момента е приключила възможността за промяна на осигуряването за осигурените в универсален пенсионен фонд жени, навършили 56 годишна възраст, тоест родените от месец януари 1960 г. до месец юни 1961 г. Всички останали лица, които нямат отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст, все още имат възможност да направят своя избор. Действително в Кодекса за социално осигуряване има случаи, в които преценката на правата на лицата се поставя в зависимост от тяхната лична възраст за придобиване право на пенсия. Например преценката на правото на наследствена пенсия на преживелия съпруг, но в тези случаи в разпоредбата изрично се посочва, че правото на лицето възниква определен брой години по-рано от възрастта му по чл. 68 от КСО. Предвид гореизложеното считам, че лицата не са били възпрепятствани да упражнят правото на избор на осигуряване, поради неточно тълкуване на Закона от служителите на Националната агенция за приходите, тъй като последните са прилагали действащата законова разпоредба. Отчитайки значението на правото на избор за осигурените лица, считам, че следва да бъдат осигурени всички законови и административни предпоставки за неговото прилагане. В тази връзка и предвид сигналите от граждани, които и Вие споменахте, че получавате, и аз съм запознат,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, изслушах внимателно отговора Ви, но само последно не разбрах, че сте подготвили законодателни промени, дано да е така. Искам да започна с това, че е добре добре прокламирането при приемането право на свободен избор за прехвърляне на пенсионно осигуряване би било осмислено, практично и защитено единствено само, ако никой никой и по никакъв начин не препятства лицата да упражняват тази своя законово гарантирана възможност, какъвто бе и духът на приетата разпоредба от законодателя. Съвсем недопустимо е препятствието да е в резултат на тълкуване на текстовете по Кодекса за социално осигуряване. Тук въобще не става въпрос за незаконосъобразност. Нямам такива претенции – да обявявам за незаконосъобразност тълкуването, но някак си е несправедливо, и несправедливостта му е в частта му за ограничения, поставяни със сроковете за преместване на НОИ и по-скоро тълкуване на тези срокове. Вие сте наясно, че, тълкувайки сроковете, родените през 1960 г., през 1961 г. и така нататък, но вече по-малко нататък във времето, са най-засегнати и имат и имат много кратък период за информиран избор. Сигурно, когато стане въпрос за информиран избор, тогава се сблъскваме с още по-голяма несправедливост, защото тези хора не могат да се ориентират и се лутат между

когато е започнало това осигуряване във втория стълб в допълнителното пенсионно осигуряване, се лутат и те не знаят какъв ще бъде резултатът от тяхното пенсиониране. Надявам се, че Ви стана ясно, че не става дума за хората, които са изпуснали срока, а за това, че не им е защитено правото на информиран избор. Господин Председател, само още три изречения. Може би трябва да поискаме информация за броя на прехвърлените партиди в ДОО и колко от тях са жени, родени през 1960 г., а също и броят на отказите за прехвърляне, а също така родените през 1960 г., и ще видим проблема в пълна светлина. Накрая, споменахте, че готвите някаква законодателна инициатива – за преодоляване на проблема ли е, не разбрах последното Ви изречение от това. Благодаря Ви за отговора, но и аз и хората ще останат с впечатление за несправедливо или ограничено право на избор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков. Дуплика ще ползвате ли, господин Министър?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 пет години преди личната им възраст за пенсиониране, съответно за заявили желанието си за промяна на участие, но поради това, че срокът е по-къс от пет години до текущата възраст за пенсиониране, са получили отказ. отказ. Но, както казах в моя отговор, това е стриктно прилагане на Закона от правоприлагащия, в случая е Националната агенция за приходите. Защото заявленията за промяна на участие се депозират там и това е органът, който съответно извършва необходимите действия по промяна или промяна или прехвърляне съответно към държавното обществено осигуряване на тази част от осигурителната вноска. По отношение на въпроса, който Вие поставихте, аз в момента не съм готов да Ви дам точни данни – за броя на лицата, които са упражнили правото си, си, още повече за тези от тях, които са получили отказ. На база на Вашия въпрос, ще поискам справка от Националната агенция за приходите, надявам се, че ще я получа и ще може съответно да Ви бъде отговорено в конкретика. отношение на това, което заявих в отговора, е, че решаването на проблема според нас би трябвало да стане чрез съответно промяна в Кодекса за социално осигуряване с посочване изрично, че става дума за личната възраст на лицето – пет години, тоест от възрастта му, или от възрастта им, така както в други разпоредби на Кодекса за социално осигуряване е направено. Посочих за пример правото на пенсия на съответно преживелия съпруг на починал пенсионер, че може да получи пет години преди възрастта им или възрастта му, тоест изрично това се подчертава при условие на нарастваща пенсионна възраст, каквато е зададена в Кодекса за социално осигуряване. По този начин би трябвало да бъде нормата и в чл. 4б и считам, че с нейната промяна, с това прецизиране, няма да има проблем, въобще няма да има място за тълкуване и ще се реши по справедлив начин този въпрос за всички лица. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за отговора на въпроса, както и за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Следва въпрос към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. След този въпрос ще направим прекъсване, по време на което ще бъдете запознати с ръководствата на групите за приятелства в Четиридесет и четвъртото Народно събрание. Въпросът е от народния представител Николай Цонков относно констатации в Доклада на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Имате думата, уважаеми господин Цонков. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, според Центъра за изследване на демокрацията, корупцията в страната е изключително висока – около 18% от хората над 18 години признават, че са дали подкуп, а 28% съобщават, че са били обект на натиск за корупция. През 2016 г. нивото на податливост на корупционен натиск достига най-високото си равнище, а нивото на устойчивост от такъв натиск е по-ниско от 1999 г. насам. По данни на ЦИД близо 1,3 милиона граждани са засегнати от корупцията годишно. Едва 120-150 дела стигат до повдигане на обвинение, което е едва 0,01% от всички случаи. Административната корупция нараства. При отчетеното високо равнище на разпространение на корупцията специализираните антикорупционни звена и органите на контролната система са неефективни. Тази констатация се потвърждава дори и от държавните институции в лицето на Центъра за превенции и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, в чийто доклад точно е записано, че „има липса на капацитет и координация на органите срещу корупцията, размити отговорности и недостатъчно независими“. тази връзка моля да ми отговорите: какви мерки ще предприемете във връзка с борбата с корупцията? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков. Госпожо Заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Цонков, уважаеми дами и господа народни представители! Темата за борбата с корупцията е отговорност на всеки един от нас, на всеки от Вас и на всеки един служител в държавната администрация. Наистина, аз като заместник министър-председател, който беше определен за координатор на стратегията за за борба с корупцията, мога да говоря от името на правителството какво сме направили вече, какво предстои и за част от законите, които вече са в парламента в тази сфера.

В момента той е в работна група в Министерството на правосъдието, в което участват всички органи и институции, които имат отношение по случая. Точно с този Закон ще се преодолее фрагментирането и разпокъсаността между органите, за които Вие споменавате, които споменава всъщност и Докладът, който Вие цитирате. Какво се случва? Пред една институция подаваш декларация, в друга се проверява конфликтът на интереси, трета прави проверките и четвърта, ако се стигне до отнемане на имуществото, го прави без кой знае в каква връзка с тях. Точно това ще се преодолее с този Закон – създаването на единния орган около най-добре работещи, по оценка и на нашите партньори, а именно Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и въвежда института на гражданската конфискация. Разбира се, само със създаването на един нов орган няма да се случи това. Най-важната корупционна мярка е тази, която правителството вече започна да прави по намаляване на тежестта. Колкото по-малък е досегът с администрацията, толкова по-малък е корупционният натиск. Когато ти трябва да отидеш и да вземеш документи от една администрация, да ги занесеш в друга, когато бързаш, тоест имаш кратки срокове за издаване на някакво разрешително и трябва да се наредиш на 10 опашки, сами разбирате, че понякога гражданите са принудени да търсят услуги само и само, за да се издаде документът в искания от тях срок. Връзката между администрациите и отпадането на ненужните документи вече го правим – имаме задача до понеделник от премиера. Давам един пример – в Министерството на Външните работи до вчера се плащаше с таксови марки. Може ли да си представите това?

по банков път, тоест не чрез банки, а така, че да е без такси, с ПОС терминали във всичките ни задгранични посолства, като започнем с европейските, където са и най-много визовите услуги, изобщо консулските услуги. Давам един пример. Представете си – в XXI век плащаме още с таксови марки. Можеше да се направи и се направи за една седмица. Въпросът е: защо не се е случило това досега? Също така знаете, че в няколко от комисиите беше приет на първо четене Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Много са измененията, които се предлагат там. Едно от най-съществените е, разбира се, това, което Вие казахте – преодоляването на това да се връща безкрайно, за да не се стига до съд. Ускоряване на процеса чрез едно разпоредително заседание, което ще избегне възможността да стигаме на втора инстанция, връщаме и започваме отново, отначало на първа, така че и съдът да бъде равно отдалечен от страните; прокурорите да носят своята отговорност тогава, когато допускат такива нарушения, които са отстранили, но водят до безкрайно връщане; адвокатите да бъдат дисциплинирани също, а не да използват тази вратичка в Закона за безкрайно връщане на процеса и също така преминаване на делата за корупцията по високите етажи на властта към Специализирания съд и прокуратура. Защото, след като тези специализирани институции започнаха да се занимават с организираната престъпност в абсолютно всички доклади и в абсолютно всички справки виждаме сериозно намаляване и почти липса на такава. И нещо, което е много важно, създаденото от няколко години общо звено между органите, които разследват и повдигат обвинение в лицето на НАП, „Митници“, ДАНС, БОП и Прокуратурата на едно място – в борба с контрабандата и сивата икономика, и там резултатите са абсолютно показателни. Това се дава като добър пример във всички европейски държави като добър пример,

Благодаря за изчерпателния отговор. Темата е много сериозна. Виждам, че вече признавате проблема и търсите решението му, което е крачка напред. В момента това, което можем да кажем за България, е, че вместо Законът да е върховен имаме върховенство на корупцията, за съжаление. Този проблем е системен и, за съжаление, повечето публични услуги са едва ли не приватизирани на различни нива в администрацията, което също така води до корупционни практики. Иска ми се след пет, шест месеца, когато пак Ви задам този въпрос, да чуя за сериозен напредък

Благодаря Ви. Целенасочена политика има и неслучайно цитирах някои данни. Факт е, че от

усещане, което е различно от фактическото ниво, идва от многото бюрокрация. Тук съм изцяло съгласна

Отпорът на администрацията е голям – факт! Когато се опитваш да махнеш някоя услуга, едва ли не светът ще се срути, ще стане страшно нещо, ако тя се премахне. Затова призовавам и Вас, като опозиция: изслушвайте ни, да; следете ни, да. Когато обаче правим реални неща, бъдете конструктивна опозиция. Ние сме направили не само това, за което Ви казах – организационното звено. Това са практическите, реалните неща. Нека да ги отчитаме все пак. Това дали усещането ще бъде такова, зависи от начина, по който ние говорим за това, от начина, по който се изправяме пред проблемите. Ние си ги признаваме: да, имаме ги. Нито един от министрите, нито премиерът е казал, че няма такъв проблем. Това обаче са реалните действия.